Hvala

zemljišna administracija i pravosuđe, a kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske

lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege

Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Pred nama je jedan uobičajeni prijedlogZakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa, drugo čitanje, P.Z. br. 77. Predlagatelj je Vlada, a u pravilu ti međunarodni ugovori kao i prethodni donose se u jednoj, u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za financije i državni proračun i za pravosuđe. S nama je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne informacije gospođa Fadila Bahović. Želite uzeti riječ? Da, izvolite.

da moram reć cijeli naziv Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izvolite. **Bahović, Fadila** Tako je. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kojim se potvrđuje ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa. Ovaj ugovor o zajmu potpisan je 25. lipnja ove godine, a ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u čl. 140, st. 1 Ustava RH prema kojoj Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji financijski obvezuju RH. Ovdje se radi o zajmu u iznosu od 110 milijuna eura s rokom otplate od 11 godina i poček na otplatu 5 godina te kamatnom stopom u visine šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za promjenjivu maržu. Sredstva zajma zajednički će koristiti Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državna geodetska uprava, a koristit će se za daljnje unapređenje digitalnih usluga i funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih tijela. U tom smislu potrebno je izdvojiti neke od projektnih aktivnosti koji će se financirati sredstvima zajma kao što je npr. razvoj usluge virtualnog asistenta za zemljišne knjige, zatim nabavka informatičke opreme za zemljišno knjižne odjele. Ovaj zajam će omogućiti i Državnoj geodetskoj upravi tzv. lidersko zračno snimanje RH i provedbu aktivnosti širenja katastra infrastrukture na cijelu RH. Omogućit će uvođenje novih funkcionalnosti u informacijski sustav tzv. ZIS, Zajednički informacijski sustav i omogućit će projektiranje i izgradnju novih zgrada sudova i katastara u Rijeci, Velikoj Gorici, Novskoj i Bjelovaru. Navedene projekte aktivnosti predstavljaju kontinuitet rada u svrhu poboljšanja podataka katastra i zemljišnih knjiga provedbom postupka katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga, a sve kako bi se ostvarili rezultati reformske mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnosno kako bi se zaključno do 2026. godine osiguralo 60% svih katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka. a naravno u daljnjem razdoblju i 100% svih katastarskih čestica. I zaključno ovim zajmom omogućit će se nastavak aktivnosti za daljnju podršku modernizaciji hrvatskog sustava zemljišne administracije i upravljanja, a sve u cilju daljnjeg poboljšanja učinkovitosti, transparentnosti i smanjenju troškova državnih usluga u korist građana, poduzetnika i državnih institucija. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imate nekoliko replika, prvu repliku je tražila gospođa Blažanović. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, evo pohvalno je naravno da moramo ulazit u neka zaduženja i kredite, ali ovo je jedan od najpovoljnijih vidova zaduženja na ovoj razini tako da je pohvalno da se ulaže u digitalizaciju zemljišnih knjiga u nabavu informacijske opreme kako bi se olakšao rad zemljišno-knjižnim referentima kao u zemljišnim knjižnim odjelima, a kao i na zemljišno-knjižnim odjelima na sudu. Tako da u tom smislu me zanima koliko toga je u biti u ingerenciji države da bi se ubrzao postupak usklađenja zemljišnih knjiga i katastra i koliko toga ovisi o samim vlasnicima čestica, zemljišno-knjižnih čestica da li je to i treba biti njihova inicijativa da bi se sve to zajedno uskladilo? Koliko su ljudi uopće samosvjesni da moraju odgovarati za svoje vlasništvo i uređenje svog vlasništva u zemljišnim knjigama? Hvala. Odgovor, izvolite. zapravo treba krenuti od samog vlasnika. Dakle Članak 103. Zakona o zemljišnim knjigama propisuje da prijedlog za upis uknjižbe je ovlaštena staviti osoba koja predloženim upisom stječe, mijenja ili gubi knjižno pravo tako da je u tom smislu ta inicijativa samog vlasnika za rješavanje imovinsko pravnih pitanja i upis u zemljišne knjige ključna. To je prvi korak. Ono što država može napraviti to je stvoriti jedan dobar pravni okvir i jednu dobru organizaciju rada oko zemljišnih knjiga, a isto tako i kampanju koju mi kontinuirano provodimo. Hvala. Gospođa Raukar Gamulin. u ime kluba, ali pitala bih vas dakle ciljevi ovog, ovog cijelog projekta ovog zajma kojeg se uzima su navedeni u 5 komponenti, pa u komponenti C gdje se govori o tome da će se poboljšati digitalna integracija zemljišnih knjiga i katastara sad se sve to navodi i tako i kaže uspostavlja se registar zgrada na području 5 županija. E pa sad ako biste bili ljubazni da nam pojasnite zašto samo 5, da li je taj registar zgrada u svim ostalim županijama već sređen ili zbog čega, dakle zašto se ide samo na 5 županija. Evo, zahvaljujem.

ali to je samo početak. Dakle, odabrano je 5 županija kao pilot projekt. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice znamo da se kontinuirano radi na poboljšanju podataka katastra i zemljišnih knjiga, a koliko vidimo aktivnosti će se nastaviti kroz ovaj zajam i to putem katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga, a sve kako bi se ostvarili rezultati reformske mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnosno kako bi se zaključno do 2026. godine osiguralo 60% svih katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka. Moje je pitanje imate li podatak koliki je postotak katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka na današnji dan? Hvala lijepa. Fadila** Poštovani saborski zastupniče zahvaljujem na upitu. Trenutno na današnji dan je usklađeno 20 oko 20% katastarskih čestica taj rezultat smo ostvarili evo u zadnjih godinu i pol dana koliko zapravo traje provedba projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je svakako ovih 60% do '26. i mi smo uvjereni da ćemo to uspjeti ostvariti. Hvala vam. Gospodin Mažar. u Hrvatskome saboru vezano za izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama gdje smo išli u ovome smjeru dakle nastavka digitalizacije i ujednoujednačavanja i katastra i zemljišnih knjiga i ono što vidimo da upravo ovim zajmom od 110 miliona eura ćemo dati još taj jedan dodatni zamašnjak da, da se ubrzaju svi ovi procesi. Međutim, zanima me ne znam da li sam dobro vidio pa me vi ispravite ako nije tako, dakle osim digitalizacije što će se napraviti ovime ide se i u izgradnju konkretno i općinskog i županijskoga državnoga odvjetništva u Bjelovaru. Naime, imali smo i rasprave o uvjetima rada i državnoga odvjetništva i pravosuđa u cijelosti, materijalnih uvjeta i mislim da je dobro da znamo da osim dakle ovoga dijela digitalizacije idemo upravo još i u izgradnju dakle i državnih odvjetništava. Hvala. Poštovani zastupniče zahvaljujem na pitanju. Da, dakle komponenta D jedna od komponenti ovog zajma u iznosu od 53,6 miliona eura namijenjena je izgradnji novih sudova. Ovi sudovi koji su odabrani, dakle i katastarskih odjela na njima to su vrlo stare zgrade i zato mislimo kada ste pitali na koji način država može utjecati na dalje unapređenje ovog područja upravo je rad katastarskih i zemljišno knjižnih odjela jedan od njih. Znači trebamo im raditi i na infrastrukturi i na uvjetima za ljude koji tamo rade. Hvala vam.

i Velika Gorica gdjesam gradonačelnik, nova zgrada suda i katastra, kao što ste rekli kolegi Mažaru, da su to stare zgrade, da, u Velikoj Gorici, em što su zgrade u vlasništvu sudova stare, em smo i u najmu, Prekršajni sud je u najmu, Županijski sud je u najmu i ovdje ćemo po prvi puta zapravo i katastar i sudove staviti na jedan adekvatan prostor pa bi nas zanimalo samo, da li možete reći nešto o nekim vremenskim okvirima i rokovima, do kada bi ti procesi trebali biti realizirani? Hvala. Mislim da je za sada prerano govoriti o rokovima, vezano za sve ove 4 lokacije, one su u različitoj fazi, kod nekih je gotova projektna dokumentacija, kod nekih se tek ide u to, ali zato i uzimamo ovaj zajam da bismo to realizirali, naravno, roku predviđenim u zajmu. Hvala vam. Hvala poštovana državna tajnice. Evo, svi se slažemo da je izuzetno važno doseći cilj uspostave jednog modernog, efikasnog transparentnog sustava i zemljišnih knjiga i katastarskih podataka. Mene zanima također, ova komponenta C, što smo vidjeli da se uspostavlja registar zgrade na području 5 županija. Znate li već sada unaprijed koje su te županije, što očekujete ustvari od tog registra zgrada te imate li daljnje planove za nastavak uspostave registra zgrada za koje mislim da će se pokazati kao jedan dobar primjer i da će sigurno u budućnosti isto tako predstavljati nešto što bi svi željeli, jer evo, sa lokala znate koliko je potrebno i vremena za uređenje katastra i zemljišnih knjiga i to je još jedan dodatan plus na sve to što se radi. Hvala. **Radin, Poštovana zastupnice, zahvaljujem na pitanju. S obzirom da je ta aktivnost u nadležnosti Državne geodetske uprave, u ovom trenutku nije do kraja definirano, ali prema informacijama koje imamo da će to biti vrlo skoro definirano tih 5 županija koje će odabrati Državna geodetska uprava. Hvala vam. Marija (SDP)** Poštovana državni tajnice, mene zanima koliko će zapravo nas ovaj zajam koštati. Dakle ovaj zajam iznosi 110 milijuna eura i njega ćemo početi otplaćivati za 5 godina, dakle neki drugi saziv, neka druga vlada. Ono što za ovaj zajam ne znamo je ono što potpisujemo kada kao pojedinci dižemo kredite, kolika je efektivna kamatna stopa za taj zajam. Dakle mi kažemo da je kamata na ovaj zajam Euribor, šestomjesečni Euribor, što je, ajde, recimo, neka, može biti, znamo, izvjesna je kategorija, uz, pazite sad, promjenjivu kamatnu maržu, dakle koju ne znamo kakva i kolika može biti i onda još dodatno imamo 0,25% iznosa zajma kao početnu naknadu i naknadu od 0,25% godišnje zato jer je povučena sredstva. Dakle, mene zanima, koliko će nas na kraju ovih 110 milijuna eura koštati. Koliki je EKS na ovaj zajam? Fadila** Poštovana saborska zastupnice, zahvaljujem na pitanju. Ja bih htjela pojasniti da su uvjeti kreditiranja kod ovog zajma vrlo transparentni. šestomjesečni Euribor je javni podatak, je li tako? On se objavljuje na portalima Bloomberga i drugih agencija. On u ovom trenutku dakle zadnje stanje koje sam ja gledala iznosi 2,92%. Što se tiče ove promjenjive marže, to su pravila Međunarodne banke za obnovu i razvoj, ona trenutno iznosi 0,56% za Hrvatsku, odnosno ne samo za Hrvatsku, iznosi za grupu zemalja u kojoj je Hrvatska svrstana, to je 4. grupa zemalja, grupa zemalja D, sve članice Međunarodne banke za obnovu i razvoj svrstavaju se u određene grupe i određuju se promjenjiva marža ovisno o dohotku po glavi stanovnika. Hrvatska je u toj grupi zemalja sa visokim dohotkom… .../Upadica: Vrijeme, hvala./... i ta kamata trenutno iznosi 0,56%. U ovom trenutku, samo ako dozvolite da dovršim, s obzirom da se zajam počinje otplaćivati za 5 godina, sad je doista preuranjeno reći koje će kamate biti u tom trenutku. Hvala.

o dinamici izgradnje sudova, pa me zanima dinamika, godišnja dinamika kako ćete isplaćivati. Ako smo već potpisali, ako već imamo ugovore, mi znači moramo u narednih 5 godina imati nekakvu dinamiku povlačenja sredstava, pa molim vas da nam javno i kažete. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani saborski zastupniče. Dakle naknada za nepovučena sredstva od 0,25% koja je predviđena ugovorom, ja čvrsto vjerujem da mi nećemo biti u situaciji, kao što ni svih prijašnjih godina, kada smo uzimali zajmove od Međunarodne banke za obnovu i razvoj nismo bili u situaciji da je plaćamo, da ćemo ta sredstva iskoristiti do kraja, a dinamika povlačenja sredstava ne ovisi samo o izgradnji zgrada, ovisi o svim ovim komponentama. Kao što sam rekla i same zgrade su u različitoj dinamici, tako da će povlačenje sredstava pratiti potrebe provedbe ovih aktivnosti koje su predviđene zajmom. Hvala vam. **Radin, Ima li izvjestitelja odbora koji žele nešto, tko žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je g. Boris Lalovac koji će govoriti ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, još jednom lijep pozdrav državnoj tajnici sa suradnicom. Pred nama je jedan uobičajeni prijedlogZakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. To je jedna suradnja između RH i jednog dijela, zapravo Svjetske banke koji traje već 30-ak godina i tu ništa nije sporno, to su uobičajeni, to su uobičajeni ugovorni aranžmani, pogotovo su bili važni u vremenima kada Hrvatska nije moglapristupiti ni financijskim tržištima, kada nije dovoljno sredstava imala iz domaćeg nekakvog bankarskoga sektora da financira određene projekte, tako da su brojni ti projekti. Ovo je sad samo jedan od projekata koji koristi Ministarstvo pravosuđa koji je negdje vidim, negdje 18. siječnja 2024.g. na Vladi je donesena odluka da se pokrene taj proces ugovaranja, a negdje 25. lipnja 2024. je i potpisan taj ugovor i na današnji dan je došlo kod nas da ga zapravo i potvrdimo u ovom visokome domu kako bi on mogao biti važeći. Ono što je ovdje zapravo uz samu strukturu korištenja ovih sredstava ovdje bilo i kroz određena pitanja da će se koristiti kroz ovih pet komponenti, najveći dio ovoga iako to dobro zvuči digitalizacija-transformacija zapravo mi koristimo od ovih 110 miliona 53 miliona za izgradnju zgrada, za fizički izgradnju zgrada. Znači ne ono sve ostalo vidim šest milijuna su edukacije, softveri itd., međutim najveći dio tog je zapravo za fizičku izgradnju zgrada, znači za izgradnju sudova i katastara u Rijeci, Velikoj Gorici, Novskoj te u Bjelovaru se gradi nova zgrada trgovačkog suda te općinsko državno odvjetništvo i županijsko državno odvjetništvo tako da se uz to će se osigurati IT infrastruktura za tih 30 katastarskih ureda. Znači govorimo o infrastrukturnim projektima. Drugi dio komponente je to je ova komponenta C, je poboljšana digitalna integracije zemljišne knjige i katastra, znači to je ono što uz ovu naravno temeljnu infrastrukturu najviše i zanima hrvatske građane. Znači iznos od 32 milijuna eura gdje će zajednički biti ministarstvo i DGU, planira tehnološko i funkcionalno unapređenje zajedničkog informacijskog sustava tzv. ZIS-a, provedbu katastarskih izmjera uz podršku javnih tih bilježnika, nadogradnja IT sustava za izmjere i obnovu zemljišnih knjiga te pokrivanja tehničkih i materijalnih troškova zemljišno-knjižnih odjelima koji provode obnove zemljišnih knjiga. Komponenta B, integracija digitalnih usluga državnih registara i geoprostornih podataka, za nju će se koristiti 7,5 miliona eura te integrirane digitalne usluge zemljišno-knjižnih odjela i sudova od 10,5 miliona eura. Znači mi smo ovdje otvoreno pitali, budući da je zajam znači u ovome domu pitamo kolko će on stvarno koštati? On košta šestomjesečni Euribor i on je do negdje 2019. čak bio negativan da je on tada bio i … ovaj kredit prije tri, četri godine bio Euribor negativan plus ovih 0,5 zapravo maltene bi imali kamatnu stopu na nuli. Međutim, povećanoj inflaciji odnosno obaveznog dizanja kamatnih stopa što je radila Europska središnja banka, Euribor je 2,9 neki dan je bio 3,5 znači skoro je bio i čak je odlazio blizu 4% tako da u određenim trenucima visokih kamatnih stopa gdje Europska središnja banka podizanjem svojih kamatnih stopa, a samim time se to reflektira i na ovaj Euribor kao promjenjivi kamatni dio dio ovoga ugovora u jednom trenutku vam taj kredit i ne mora značiti više da bude tolko povoljan jel ovisi o nekakvim tržišnim komponentama. Znači on plus ova kamatna marža oko 0,5 dolazi da je to negdje kamata oko 3,5%. Evo danas Ministarstvo financija izdaje trezorce po povoljnijim uvjetima, po povoljnijim uvjetima danas ministar će se povoljnije, ok tu svakako treba gledati i ročnost. Naše desetogodišnje obveznice koje Ministarstvo financija uzima su povoljnije od ovog zajma, povoljnije su od ovoga zajma zato vam govorim. Znači da je ministar izašao danas sa desetogodišnjom obveznicom i uzeo puno veći iznos, povoljnije bi dobio desetogodišnji prinos od obveznica, pogotovo u ovome kontekstu da imamo A investicijski rejting. I zato smo i pitali koliko je efektivna kamatna stopa, je ona je sad kad se na nju se mora uračunat ovih 0,25% odnosno 275 tisuća eura će se morati dati na naknadu. I zato sam i pitao kakva je dinamika korištenja tih sredstava, bez obzira, a znamo da nisu to jednostavni projekti pogotovo kada gradite nešto, kada radite nove objekte, pogotovo kao što smo rekli kao što je rekla državna tajnica da je usklađenost katastarskih čestica 20%. Znamo da su to dugotrajni procesi i da to nisu jednostavni procesi i kada imate dugotrajne procese i izgradnje i zato i pitam kakva nam je dinamika. Mi danas potpisujemo ugovor, a ne znamo točno kakva nam je dinamika jer naravno ovisi o brojnim čimbenicima kako će se realizirati ta dinamika. A biti i s druge strane osjetljivi na izuzetno povećanje Euribora s druge strane, govorim ovdje o nečemu što mi ne možemo utjecati, je ajmo reći na ovih 0,5 koja je nekakva promjenjiva kamatna marža ona može malo ići gore ili dole itd., međutim mislimo da u ovome kontekstu s obzirom na izuzetnu volatilnost šestomjesečnog Euribora, a s druge strane ozbiljne projekte koje ovo se i mora napraviti za jedno razdoblje, mislim da se trebalo razmatrati možda i neke druge izvore financiranja, dal to je bila nekakva državna obveznica, da li nekakvi drugi oblici financiranja kažem, iako smatram da je ovo da su ovi krediti u prošlosti bili korisni za Hrvatsku jel nismo bili mogli doć na financijsko tržište. Međutim, danas okolnosti su hvala Bogu puno povoljnije i što se tiče financiranja tih pojedinih projekata. Tako da evo ja se nadam da ćete ovo što ste vi rekli da se nadate da će to ići brže, to je pozitivno. I mi se nadamo da će ići, međutim s obzirom kada imamo i takav, vjerojatno se zbog toga i uzeo nekakav poček od neplaćanja. Znači poček neplaćanja je pet godina, znači rok polugodišnje se plaća 15. travnja i 15. listopada, ali tako je otplata je poček je pet godina, tako se vjerojatno i o tome razmišljalo. Tako da evo svakako apsolutno podržavamo, podržavamo daljnji proces naravno te integracije, međutim naravno da moramo postavljati pitanja na određenim financijskim tržištima gdje je velika danas volontilnost da li se, da li se i na današnja EU sredstva i brojne fondove koje imamo i povoljan rejting kada se možete zadužiti putem ne samo što ministar koristi povoljnije utjecaj financiranja putem desetogodišnjih obveznica i brojne izvore financiranja, Europske investicijske banke, Hrvatska je korisnik brojnih sredstava europskih investicijskih sredstava, da li se ovaj. Jel Svjetska banka ipak, ipak Hrvatska je više korisnik svih EU EU sredstava i zato Hrvatska ima puno povoljnija EU sredstva, ne samo kroz EU fondove nego i kroz brojne programe Europskih investicijskih banaka. I zato tu Hrvatska ima puno povoljnije i bolje uvjete i ono što mi bi više voljeli da se kod takvih stvari puno više koriste EU sredstva nego nekakvih financijskih institucija kažem, koje su pomogle Hrvatskoj, koje su bile ok, ali jednostavno mislimo da EU sredstva iz raznih izvora financiranja Hrvatska bi se na njih više trebala oslanjati. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospođa Raukar Gamulin, Klub zastupnika Možemo!. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicom. Svakako pozdravljamo svaki napor ministarstva za unapređenjem i digitaliziranjem cijelog tog sektora, to je naravno neophodno međutim ono o čemu želim danas govorit na kraju ću kratko malo prokomentirati ovaj ugovor samo u nekim stavkama koje mislim da se u provedbi mogu još i poboljšati bez obzira što je ugovor takav kakav je i ne može se mijenjat. Dakle ono što bi trebalo prethoditi ovakvom, ovakvom velikom poduhvatu, to je naravno usklađenost zemljišnih knjiga sa katastrom. Neuređenost zemljišnih knjiga u RH je poznato, to je jedna dramatična situacija da mi zapravo smo zadnji puta imali uređene zemljišne knjige u Austrougarskoj To je, to jest činjenica. Ono o čemu ću ponovno danas govoriti, o čemu sam i govorila na izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama, a to je stanje zemljišnih knjiga u gradu Zagrebu. U gradu Zagrebu imamo preko 150 tisuća čestica koje nisu uređene, tj. o čemu se radi. Dakle bile su izmjene u 60-ima i te nove izmjere koje su tada obavljene naprosto nisu unesene u zemljišne knjige i taj proces zapravo traje do dana današnjega. Problem je naravno jer je to enormni broj čestica i ono što, što je problem to je da nije dovoljno ažurnost rada i nije dobra organizacija, mislim na konkretno sudove. Stanje sa zemljišnim knjigama u kojima je preko 150 tisuća čestica neusklađeno sa stvarnim stanjem i sa katastrom je nešto što će sasvim sigurno biti prepreka ovoj akciji koja se zamislila napraviti sa ovim zajmom tj. daljnjoj digitalizaciji jer naprosto vi ne možete digitalizirati ako zemljišne knjige nisu uređene. Mislim to je vrlo, vrlo jasno bilo kome, a ne samo stručnjacima iz tog područja. mi imamo danas brže upisivanje u zemljišne knjige novih čestica, međutim ono što je problem naglasit ću to je da nisu usklađenja napravljena ona koja su trebala biti od '68. Mi danas imamo recimo u postupku da se unese pravo stanje u zemljišne knjige za neke čestice nose u svojem broju '68. godinu i to je ono što, što jest činjenica i što će sasvim sigurno biti velika prepreka na ovom poslu koji slijedi, a za koji se uzeo taj zajam od, od 110 milijuna eura. To je, to su enormni novci tako da mislim da je, da je neophodno učiniti napor da se ta, to stanje riješi. Govorim na primjeru grada Zagreba ali toga ima po cijeloj Hrvatskoj, ne u tolikom broju naravno jer je grad Zagreb najveći u tom smislu ali svakako naglasit ću ponovno radi se o potrebi bolje organizacije i radi se o potrebi snažnije, ja znam ministarstvo prati izvršenje, međutim očito to praćenje nije dovoljno i RH je kroz zadnjih 15 godina uložila izuzetno puno sredstava za sređivanje zemljišnih knjiga i u tom smislu već do sad uloženih sredstava treba učiniti taj napor da se uspostavi bolja organizacija i da se prati. To je, to je presudno da se prati tempo izvršenja jer naime nije rješenje u tome dakle da tako kažem, to se treba dogodit po službenoj dužnosti. To se nažalost trebalo dogodit prije 30 i 40 godina,međutim nije se dogodilo i usklađenje zemljišnih knjiga je obaveza suda. Neće biti rješenje u tome da se daju pojedinačni elaborati. Pojedinačni elaborati su skupi, njihovo upisivanje i cijeli taj proces može trajati jako dugo i nema nikakve potrebe da se nešto što se treba obaviti po službenoj dužnosti radi po elaboratima. Sad zamislite npr. od Grada Zagreba to znači više od 150 tisuća pojedinačnih elaborata, pa sad idemo kad znamo koje su cijene tih elaborata to su enormni novci, a uopće se ne treba na taj način radit. Treba po službenoj dužnosti srediti zemljišne, zemljišne, zemljišne knjige. I naglašavam dakle radi se o o problemu ponovno ću reći da '68. nažalost nove izmjere nisu unesene kako su trebale biti. I mi sad danas imamo taj problem tog enormnog, tog Ja bih samo skrenula ipak pozornost da Grad Zagreb godinama sufinancira rad na, na ažuraciji tj. na obnovama zemljišnih knjiga, međutim nažalost moramo konstatirati da, da taj ulog nema adekvatni odgovor u rezultatima. Prema tome, ponovno ću naglasiti sređivanje tj. obnova zemljišnih knjiga se treba raditi po službenoj dužnosti na sudovima. Ja bih vas isto molila u vašoj završnoj uvažena gospođo državna tajnice da nam kažete kojih 5 županija je predviđeno u tom pilot projektu, usuđujem se reći da bi Grad Zagreb trebao ući među tih 5 županija iz jednostavnog razloga u pilot projektu, pardon nisam rekla, registra zgrada koji će se raditi. Grad Zagreb bi trebao ući među tih 5 županija jednostavno zato što ima najviše zgrada u RH i takav registar je apsolutno neophodan. na registru zgrada postoji isto tako i vidi se mogućnost jedne snažnije motivacije za sređivanjem zemljišnih knjiga jer tu ponavljam sad po 10 put tu je osnova i dok se zemljišne knjige ne srede neće nažalost ni ova ova digitalizacija koja je hvale vrijedna i neophodna neće moći u punini taj, taj projekt zaživjeti. Ja ću to usporediti sa situacijom u kulturi. Mi imamo problem i to dramatičan i da nam filmska baština nepovratno propada zbog kemijskih procesa celuloidne trake i odgovore koje dobivam je da se radi na digitalizaciji, međutim ne možete digitalizirat nešto što nije restaurirano. dakle o istoj stvari ovdje, ne može se digitalizirati ako zemljišne knjige nisu, nisu sređene, a sređene nisu. Prema tome, ja apeliram na ministarstvo da taj problem uzme realno da tako kažem da pokušamo zanemariti situaciju vladajućih i oporbe, da pokušamo ne prebacivati lopticu odgovornosti sa jednih na druge nego da zajedničkim snagama se te, se taj problem veliki enormno, to je problem naravno za građane, ali to je problem za gospodarstvo, za ulaganja, za, za, za apsolutno za poduzetnike, za sve. Zemljišne knjige su neki osnov i baza koja naprosto treba biti riješen. I u tom smislu apeliram na ministarstvo da kažem zanemarimo te, te situacije sad vladajući, oporba, odakle to dolazi ili prebacivanja odgovornosti nismo vi vi ste, ne vi ste, ne, ne mi smo, tko je. Mislim problem je tu i to je dramatičan problem i on je problem za cijelu RH pa i u ovom konkretnom smislu ovih, ovog zajma, velikog zajma 110 milijuna eura je upitno koliko će se riješiti ukoliko se ne riješe zemljišne, zemljišne knjige. Nadam se da sam bila jasna rekla bih u zajedničkom dobru, za zajedničko dobro tj. prije svega za javno dobro, a to bi nam u ovom saboru trebala biti glavna motivacija. Ono što isto bih nagla… rekla, spomenula, dakle naknada za ne povućena sredstva je 0,25% godišnje. Ovdje u ovom segmentu o kojem ja govorim o nesređenim zemljišnim knjigama postoji mogućnost da ćemo tu naknadu za ne povućena sredstva morati i plaćati. Samo bih vrlo kratko prokomentirala i sam, sam, sam ugovor. Ne znam koliko je neophodno da baš se zapošljavaju operateri za skeniranje i tako ima tih nekih sitnih stvari koje su dosta, dosta, dosta začudne, ali ono što bih najviše recimo pokušala ukazati na ako je moguće na ovu situaciju da imamo 2 koordinatora. Imamo jednog u Ministarstvu pravosuđa i jednoga u Državnog geodetskoj upravi što bismo da tako kažemtrebalo na neki način to je jedno mikro menađeriranje, ali u tome nije definirano tko tko je od ta dva koordinatora odgovoran za provedbu zajedničkih aktivnosti, jer upravo se o tome radi. Radi se o tome da to treba raditi zajedno, pa u tom smislu predlažemo ministarstvu bez obzira na što je ugovor tako postavljen tu se stvari mogu operativnije, bolje razriješiti da se u tim, u tom priručniku koji će se izraditi o radu projektu kojeg zajednički donose i Ministarstvo uprave, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državna geodetska uprava da se u tom smislu definira ta provedba tko će bit odgovoran za zajedničku, zajedničku provedbu jer naprosto ako će svatko svoje vući opet potpuno je jasno da tu neće biti neke prevelike sreće. I nije definirano do kada će se taj priručnik, do kad se on uopće mora izraditi. Naravno bilo bi potrebno i dobro da to da bude što prije. Ono što bih isto tako rekla da što se tiče praćenja govori se u srednjoročnom pregledu, da se govori o srednjoročnoj evaluaciji, bez da se tu specificiralo da li se traži, a mislimo da se treba tražiti vanjska nezavisna evaluacija, dakle da povežemo, imamo po jednog koordinatora a nije predviđeno, ne zna se tko će to zajednički objedinjavati. Tako da vidimo ovdje naprosto jedan, jedan problem koji se može riješiti riješiti bez obzira na tekst ugovora, može se sasvim sigurno i poboljšati. I imamo onda praćenje te provedbe koja se predviđa na kraju, a mi mislimo iz zadovoljstva, analize, u tom smislu smatramo da bi to trebalo svakako napraviti za vrijem samog projekta dok se još stignu stvari poboljšati, a ne na samom kraju. Evo zahvaljujem na pažnji. **Radin, Gospodin Ante Babić Klub zastupnika HDZ-a, Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege kao što smo čuli od predlagatelja pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integriranih usluga zemljišna administracija i pravosuđe, a kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske predloženim zakonom se također propisuje način podmirenja financijskih obveza koje nastaju za Republiku Hrvatsku prema ugovoru o zajmu kao i nadležnost za provedbu ovoga zakona. Naime, Republika Hrvatska već godinama sustavno sređuje zemljišne knjige preko kreditnih zaduženja u sklopu Nacionalnog programa reforme zemljišnih knjiga i katastra Vlade Republike Hrvatske pod nazivom „Uređena zemlja“. Program obuhvaća sveukupne aktivnosti koje provode Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državna geodetska uprava u cilju uspostave modernog, efikasnog i transparentnog sustava vođenja zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka u elektroničnom obliku. Slijedom toga, a u cilju implementacije novih informatičkih i tehnoloških rješenja sklopljen je u lipnju ove godine Ugovor o zajmu na iznos od 110 milijuna eura čija će provedba osigurati podršku Hrvatskoj potrebnu za daljnje unapređenje digitalnih usluga i funkcionalne integracije zemljišne administracije i sudskih tijela. Ocjenjujući sadašnje stanje treba navesti da su se ostvarili svi zadani kratkoročni i srednjoročni ciljevi postavljeni kroz reformu zemljišnih knjiga i katastra i do sada provedene projekte. Pored redovnih aktivnosti, te brojnih bilateralnih projekata jedan od značajnijih dijelova te reforme su upravo i projekti financirani najvećim dijelom zajmom Svjetske banke. Tako smo imali projekt sređivanje zemljišnih knjiga i katastra od 2003. do 2010. godine i projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije od 2011. do 2018. godine. Cilj navedenih projekata bio je izgradnja učinkovitog sustava zemljišne uprave radi davanja doprinosa razvoju djelotvornog tržišta nekretnina, digitalizacija zemljišnih knjiga, odnosno ručno vođene zemljišne knjige su u cijeloj Republici Hrvatskoj prepisane u elektroničnom obliku kakav danas imamo, te su poduzete aktivnosti usmjerene na rješavanje zaostataka kao i potrebnog vremena provedenih transakcija u zemljišnim knjigama. Nadalje, zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga, katastra uveden je u sve zemljišno-knjižne odjele i katastarske urede do 2016. godine čime se postiglo ubrzanje procesa registracije nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišno-knjižnom sustavu. Podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizacija i pojednostavljanje poslovnih procesa, te poboljšanje odnosa sa korisnicima, brzina i kvaliteta pružanja usluga. Ovaj je sustav jedan od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Kao što je poznato zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Glavna zemljišna knjiga i knjiga položenih ugovora danas se vode isključivo u elektroničkom obliku, a podaci glavne zemljišne knjige dostupni su putem interneta bez naknade svim građanima Republike Hrvatske. Izvaci iz glavne knjige i knjige položenih ugovora mogu se pribaviti i na bilo kojem općinskom sudu bez obzira na mjesnu nadležnost općinskih sudova za vođenje zemljišnih knjiga. Također od 1. siječnja 2022.g. zbirka isprava vodi se isključivo u elektroničkom obliku za sve isprave koje se zaprime nakon tog datuma. Nadalje, od 15. ožujka 2017.g. omogućeno je podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničnim putem od strane javnih bilježnika i odvjetnika kao ovlaštenih korisnika sustava u primjeni u poslovanju suda. Naknadno je omogućeno elektronično podnošenje prijedloga za upis i državnim odvjetnicima, a zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra povezan je sa sustavom e-Pošta i Porezne uprave čime je omogućeno da se sva rješenja iz zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra dostavljaju elektronički. Tijekom 2020.g. zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra spojen je sa sustavom e-Spisa i sustavom e-Notara čime je omogućena dostava svih odluka drugih sudskih odjela i sudova na provedbu u zemljišnu knjigu elektroničnim putem. Nadalje, razvojem digitalnog elaborata osigurano je podnošenje prijavnih listova za provedbu u zemljišnim knjigama putem sustava ZIS-a. Od 10. veljače 2023.g. svi prijedlozi za upis u zemljišno-knjižnom postupku podnose se isključivo elektroničkim putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznih korisnika elektronične komunikacije sa sudom putem ZIS-a. Spisi u redovitim zemljišno-knjižnim postupcima vode se u elektroničnom obliku od 10. studenog 2022.g., a spisi u posebnim zemljišno-knjižnim postupcima vode se u elektroničnom obliku od 10. studenog 2023.g.. Uslijede razvoja informatičkih tehnologija kao i sve većim brojem informacijskih sustava koja koriste javnopravna tijela, postupno se definiraju novi poslovni procesi instituti zemljišno-knjižnog prava knjigama kojima je nužno i kontinuirano nadograđivati i uređivati kako zakonskim promjenama tako i nadogradnjom zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, a koje aktivnosti su u planu kroz ovaj predloženi zajam. Omogućena je i uspostava Središnje pismohrane zemljišni knjiga RH u Gospiću u 2024.g., a koja će se smjestiti sve ručno vođene zemljišne knjige kao i zbirke isprava u RH. Ručno vođene zemljišne knjige će se prije pohrane u pismohranu skenirati te je trenutno provedeno skeniranje u 102 od 109 zemljišno-knjižnih odjela u RH. U okviru ovog zajma i projekta provest će skeniranje i za preostalih sedam zemljišno-knjižnih odjela. Provedenim aktivnostima iz dosadašnjih projekata smanjeno i prosječno vrijeme potrebno za upis prava vlasništva na nekretninama je vrijeme potrebno za upis u okviru zakonskog roka od 15 dana. Tako je na dan 31. listopada 2024.g. na razini RH ukupno potrebno deset dana u zemljišno-knjižnim odjelima. Nadalje, kontinuirano se radi i na poboljšanju podataka katastra i zemljišnih knjiga, a koje aktivnosti će se nastaviti i kroz ovaj zajam putem katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga. Ukupnošću svih aktivnosti osigurat će se veća ažurnost zemljišnih knjiga, ubrzati pojedinačni ispravni postupci i povećati broj katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka. Prije svega će se povećati kvaliteta podataka u zemljišnim knjigama što će u konačnici dovesti do veće pravne sigurnosti, lakšeg ostvarivanja investicija i dobivanja zajmova, ali imati i antikorupcijski element. Na primjerima katastarskih općina za koje je ranije uspostavljena baza zemljišnih podataka vidljivo je jačanje gospodarske aktivnosti u odnosu na konkurentne katastarske općine, a iz podataka sudova vidljivo je da su u tim katastarskim općinama broj posebnih zemljišno-knjižnih predmeta i broj vlasničkih parnica smanjeni za 90%, a pokrenuti posebno zemljišni postupci i vlasničke parnice traju puno kraće. Osim svega navedenog uređena zemljišna knjiga stvara preduvjet za bolju investicijsku klimu, učinkovitu naplatu komunalne naknade, ali doprinos i uređenjem sustavu ostvarivanja prava na različite oblike socijalne pomoći koja se trenutno često zloupotrebljavaju. Ovim predloženim zajmom financirat će se aktivnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DGU kojim se omogućava nastavak digitalizacije zemljišnih knjiga kao i unapređenje e-Usluga i IT opreme na sudovima, s naglaskom na zemljišno-knjižne odjele. Tehnološko i funkcionalno unapređenje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te se razvija usluga virtualnog asistenta Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, provođenja aktivnosti širenja katastra infrastrukture na cijelu RH kao i aktivnosti projektiranja i izgradnja novih zgrada sudova i katastara u Rijeci, Velikoj Gorici, Novskoj i Bjelovaru. Zaključno, novim zajmom omogućit će se nastavak aktivnosti za daljnju podršku modernizacije hrvatskog sustava zemljišne administracije i upravljanja sve u cilju daljnjeg poboljšanja učinkovitosti, transparentnosti kao i smanjenja troškova državnih usluga u korist građana, poduzetnika i državnih institucija koje će zemljišnu administraciju i sudske usluge u RH podići na sljedeću generacijsku Mi u klubu HDZ-a pozdravljamo svako daljnje unapređenje i modernizaciju sustava zemljišnih knjiga, stoga ćemo podržati ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu. Hvala lijepo.

ovaj Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa zapravo riječ je o jednoj aktivnosti koja je uMinistarstvu pravosuđa i uprave i digitalne transformacije provodi, a koje zapravo ide u smjeru osnaživanja povjerenja u zemljišne knjige. Ne samo da imamo ovdje ovaj konačni prijedlog zakona kojim se zapravo rješava pitanje zajma. Ono što je bitno istaknuti dakle unutar ovoga zajma dakle imamo 5 komponenti. Dakle te komponente su i raspisane u ovome konačnom prijedlogu zakona i tu se jasno navodi na što će se utrošiti sredstva koja će biti dobivena ovim zajmom i zapravo iz ovih komponenti vidimo aktivnosti koje će se poduzimati jer se zapravo idu u tom smjeru da se koliko je to god moguće usklade zemljišne knjige i katastar. Svjesni smo zapravo činjenice da se informacije u zemljišnim knjigama i, zemljišnoj knjizi i katastru razlikuju, da ne odgovaraju stvarnom stanju i jedan od razloga za to je zapravo i povijesno naslijeđe gdje smo zapravo u bivšem sustavu se možda više pažnje posvećivalo i promjene su se više upisivalo u katastar, a ne i u zemljišne knjige i u katastar. I iz tog razloga i danas i imamo mali postotak usklađenih zemljišnih knjiga i katastra u bazi zemljišno knjižnih podataka, a vjerujem evo da i kroz ove aktivnosti, kroz ovaj zajam svjetske, zajam IBRD-a da će se zapravo u budućnosti povećavati postotak čestica koji će biti u bazi zemljišno knjižnih podataka. Tu bih se svakako referirao i na aktivnost koja je u NPOO-u, a to je aktivnost unapređenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra gdje jasno stoji da će se evo do 2026. 60% čestica iz katastra i zemljišnih knjiga biti usklađeno i biti implementirano u bazu zemljišno knjižnih podataka. Ono što bih svakako istaknuo da ovaj zajam će biti usmjeren kao što sam rekao na niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti je svakako lidarsko zračno snimanje RH. Dakle

Isto tako vidimo u komponenti C da će se otprilike 30 milijuna eura uložiti za digitalnu integraciju zemljišnih knjiga i katastra dakle i kroz provođenje katastarskih izmjena uz podršku javnih bilježnika nadogradnju IT sustava za izmjere i obnove zemljišnih knjiga te pokrivanje tehničkih i materijalnih troškova zemljišno knjižnih odjela. Također ono što je bitno da i kroz ovaj zajam će se ulagati u izgradnju novih zgrada sudova i katastra i to u Rijeci, Velikoj Gorici i Novskoj i dijelom i u i za to je osigurano 50 milijuna eura kroz, kroz ovaj zajam. Ja bih istaknuo tu da je samo, da je samo ovaj zajam jedan od niza aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije provodi u smislu sređivanja stanja u zemljišnim knjigama. Tu bi svakako se referirao i na zadnje izmjene Zakona o zemljišnim knjigama koje idu zapravo za tim da se poveća ažurnost zemljišnih knjiga, da se ubrzaju pojedinačni postupci i na taj način da se povećaju kvaliteta podataka u zemljišnim knjigama jer to će zasigurno dovesti do veće pravne sigurnosti ali isto tako i lakšeg ostvarenja to nam je bitno zapravo za privlačenje investitora, investicija, bilo da su, da je riječ o privatnim investicijama ili javnim investicijama. Osnovni preduvjet za te investicije je svakako rješavanje imovinsko pravnih odnosa odnosno uređene zemljišne knjige. Tu se kolega Babić referirao i na središnju pismohranu zemljišnih knjiga u Gospiću koja je otvorena gdje se, gdje su pohranjene sve zemljišne knjige koje su i skenirane dakle kroz ovaj projekt će se dovršiti i skeniranje i ovih 7 knjiga koje nisu bili u prvotnom, u prvoj fazi skenirane tako da je to također jedna od bitnih i važnih aktivnosti i koje Ministarstvo uprave, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije provodi. Tu bi se ja još svakako referirao na ove podatke o ažurnosti rada zemljišno knjižnog odjela. Tu je svakako bitno istaknuti ovo vrijeme rješavanja zemljišno knjižnih predmeta koje je otprilike 10 dana. Vjerujem da tu Ministarstvo pravosuđa i uprave i dalje prati rad zemljišno knjižnih odjela kroz akcijske planove koji su uspostavljeni gdje se zapravo prati ažurnost rada svakoga suda. Naravno opterećenost sudova je različita ovisno o područjima, međutim prosjek 10 dana na razini Hrvatske je po mom mišljenju jako dobar. Naravno da postoji možda potreba pojačane aktivnosti u području Dalmacije gdje je možda neriješenost odnosno neusklađenost zemljišnih knjiga i katastra veća u odnosu na ostatak Hrvatske, no vjerujem da se onda to rješava i povećanjem odnosno jačom administrativnom podrškom tim sudovima i tim zemljišno knjižnim odjelima. Tu bih možda još dodatno istaknuo i višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja koji provodi Državna geodetska uprava. Dakle, u ovom procesu usklađenja zemljišnih knjiga katastra imamo puno dionika, prije svega Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ali isto tako i Državna geodetska uprava sa ove jedne više razine, a s druge strane s donje razine tu se nalazi sudovi, sudovi, katastar i svi oni službenici i dužnosnici koji rade i u sudovima, ali isto tako i u katastru. Tako da vjerujem da će kroz ovaj zajam, da će doći do novog unapređenja povećanja zapravo broja čestica koje će se naći u bazi zemljišno knjižnih podataka i da će se time samo dodatno ojačati povjerenje u zemljišne knjige odnosno i podatkekoji se nalaze ne samo u zemljišnim knjigama i u katastru već i u bazi zemljišno knjižnih podataka. Hvala. Hvala i vama. Prva replika gospodin Ačkar. zahvaliti vama kao bivšemu ministru na svim aktivnostima koje ste poduzeli u sklopu ovoga hvale vrijednoga projekta da bi danas mogli raspravljati o nečemu što smo željeli desetljećima ili više ili duže riješiti. Kako što sam već u replici državnoj tajnici rekao mogu osobno posvjedočiti o velikoj problematici iz Velike Gorice gdje je to uistinu bilo neophodno i gdje je ovaj zajam bio više nego potreban. Jasno je vidljivo da će se uistinu i koje će se aktivnosti poduzeti kada je u pitanju ovaj projekt, međutim vi kao čovjek koji je duboko involviran u ovu tematiku zanimalo bi me da mi odgovorite koje će još aktivnosti biti potrebno poduzeti da bi se uskladile zemljišne knjige i katastar i nakon ovoga projekta. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, da surađivali smo pitanju evo i nove zgrade suda u Velikoj Gorici koja će upravo biti evo financirana iz ovoga zajma. Drago mi je da smo ovaj uspjeli i pronaći i lokaciju za tu novu zgradu suda. Nažalost i dalje postoji jedan dio zgrada koji je je neadekvatan i vjerujem da će ne samo kroz ovaj zajam nego i buduće aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa i uprave bude poduzimalo se ulagati, nastaviti ulagati zapravo u pravosudnu infrastrukturu. Evo ovdje u blizini Hrvatskog sabora nalazi se i budući Trg pravde, najveći projekt Ministarstva pravosuđa i uprave tako da vjerujem da ćemo i pratiti zapravo izgradnju tog projekta kako smo ovdje trenutačno dislocirani, a vjerujem da će Ministarstvo pravosuđa i uprave u narednom razdoblju dolaziti ovdje u Hrvatski sabor sa kvalitetnim prijedlozima koji idu zapravo za tim da se

važna za sve naše građene bilo da su, bilo da li su oni poduzetnici, poljoprivrednici, kupuju li nekretninu itd., ali je važno i za same gradove i općine iz nekoliko razloga. Spomenut ću sigurno jačanje fiskalnog kapaciteta bilo zbog investicija, lakše prodaje nekretnine ili naplate komunalne naplate. Kolegica Raukar Gamulin je izrazila svoje nezadovoljstvo na području Grada Zagreba, vi ste spomenuli u raspravi određene gradove i općine u Dalmaciji. pozicije bivšeg ministra koliko je važno da čelnik grada ili općine da inicijativu ministarstvu ili Državnoj geodetskoj upravi za obnovu zemljišnih knjiga odnosno da se ide na njegovom području u cjelokupnu usklađenost zemljišnih knjiga i katastra. **Radin, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Drago mi evo da ste se dotaknuli te teme vi kao čelnica jedne jedinice lokalne samouprave zasigurno ste svjesni važnosti sređenosti zemljišnih knjiga i katastra i koliko je to bitno, bitan preduvjet da bi se mogle potaknuti neke investicije pogotovo privatne odnosno javne investicije. Ono što je bitno istaknuti za pitanje obnove zemljišnih knjiga tu je strašno važna podrška i inicijativa od strane čelnika jedinice lokalne samouprave. Primjerice imamo Zadarsku županiju gdje je pokrenut postupak obnove zemljišnih knjiga gotovo za sve gradove i općine upravo iz razloga što su shvatili koji je benefit za građane koji žive na području tih jedinica lokalne samouprave il samu lokalnu samoupravu jer se time generiraju nekakve nove investicije i neki razvoj na području tih jedinica lokalne samouprave. Tako da ja svakako potičem

bi bilo dobro jednom da se ne ide. Sad vi napadate Grad Zagreb kao grad, pa Grad Zagreb godinama moli sudove da to naprave, potiče, šalje dopise, plaća

Gospođa Anamarija Blažević također povreda Poslovnika. Da, izvolite. sa stanjem u Gradu Zagrebu. Isto tako kolega Malenica je spomenuo druge gradove i općine što sam i ja napravila. Nemojte izvrtati moje riječi. To je prva stvar, a druga stvar vama kada zajedništvo ide na ruku onda se na to pozivate, ali kada se radi o nekakvim greškama koje trebate ispravit u svojim redovima onda ne. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala,

I iskoristit ću ovu povredu da ponovno apeliram da se stvari počnu rješavati ne želim se više natezati sa vladajućima tko je i gdje je.

ništa veliko ali hvala na opomenu ne jer je to koliko puta moram reć da to je zakon, ovo je zakon, izglasan zakon i to organski. Gospođa Danijela Blažanović replika. državna tajnica govorila koliko Hrvatskaulaže uopće u sređivanje zemljišnih knjiga, pogotovo zadnjih 10-ak i više godina i kakvo je stanje bilo ranije, evo, gđa Raukar je spominjala tu famoznu '68. međutim, tad nismo mogli ništa ni napraviti, ali puno se toga napravilo, povukli se sredstva EU fondova, sad, je li i zajmovi se uzimaju i sigurna sam da ne bi se uzimao zajam u tom iznosu za sve ove potrebe koje su bitne, da nije napravljena prethodno procjena rizika, da li će se to moći to moći iskoristiti na način kako se i planiralo. To je jedna stvar, a druga stvar, ako se i digitalizira nešto, mora se digitalizirati da bi se i uvjeti ljudi poboljšali za rad, da bi se onda brže i bolje radilo, a sigurna sam da sukladno čl. 28 Zakona o zemljišnim knjigama pružena je mogućnost da jedinice lokalne samouprave i druga javnopravna tijela mogu zatražiti od ministarstva … .../Upadica: Hvala lijepa./... pristup na pretraživanje zemljišnih knjiga, pa ne znam koje sve Hvala lijepa. Pa evo tu u blizini ove zgrade nalazimo i novu zgradu, novoizgrađenu zgradu zemljišnika ovdje u Zagrebu, to je isto zgrada koja je izgrađena temeljem jednoga sličnoga zajma, a isto tako, temeljem jednog drugog zajma je obnovljena i zgrada Općinskog građanskog suda ovdje u Zagrebu. Tako da, postoji tu čitav niz aktivnosti i sličnih projekata koje su rađeni unazad 10-ak godina koji zapravo idu u tom smjeru i da se poboljšaju uvjeti, međutim, ono što je važno istaknuti, da su u znatnoj mjeri i povećane i plaće i službenika koji rade u zemljišno-knjižnim odjelima i kroz zadnje izmjene Zakona o zemljišnim .../Govornik se posebno ovaj, radno mjesto zemljišno-knjižnoga savjetnika, dakle tu je čitav niz aktivnosti koje zapravo idu u istom smjeru, a to je da se, koliko je to moguće više, usklade zemljišne knjige i katastar. Hvala. I sada g. Miletić završno u ime Kluba zastupnika Mosta, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin, gđo Kristina Zadro Omrčen, predstavnici mjerodavnih tijela, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Evo raspravljali smo o prijedlogu zakona kojim se potvrđuje zajam između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i naravno da svakome tko ima donekle razuma u svojoj glavi, nikom ne bi trebalo smetati unaprjeđenje zemljišne administracije, zemljišnih knjiga, pravosuđa kao takvoga i to ništa nije sporno. Dapače, dapače, a uvijek ali. Meni osobno kao zastupniku suverenističkih uvjerenja smeta tu nekoliko ključnih točaka pa bih htio nešto o tome progovoriti. Prvo, pitam se zašto Hrvatska kao suverena država ponavlja praksu zaduživanja, zaduživanja, zaduživanja, zaduživanja, zaduživanja, zaduživanja, zaduživanja zaduživanja kod međunarodnih institucija kako bi riješila neke svoje osnovne, osnovne funkcije uprave. Može li bez zaduživanja? Nisu li zemljišna administracija i pravosuđe temeljne zadaće države koje bi trebale biti financirane iz državnog proračuna, a ne da stalno posuđujemo pare? I to ogroman novac, dakle narušavamo financijsku neovisnost Hrvatske, povećavamo dugoročnu ovisnost o međunarodnim institucijama, poput Svjetske banke koje često nameću uvjete potpuno nepovoljne za nacionalne interese. Drugo, ovo nije prvi put da smo svjedoci da se takvi zajmovi koriste za financiranje projekata koji često ostanu nepotpuni ili neučinkoviti. Umjesto rješavanja stvarnih problema, stvaramo neke opet nove, birokratske strukture koje se dodatno, koje dodatno time opterećuju građane i postavljam pitanje, je li ovaj projekt doista strateški koristan za hrvatske građane ili će ipak na kraju služiti opet nekim interesima neke uske skupine koja će njime upravljati? Treće, posebno me zabrinjava potencijalni utjecaj ovakvih projekata u doslovnom smislu na suverenitet Hrvatske. Znamo da međunarodni zajmodavci često koriste financijske aranžmane kako bi posredno utjecali na unutarnje politike zemalja. Ovdje sam govorio jučer o HS-u nametnute direktive EU, direktno protiv hrvatskih ribara, direktno i svi šute. Svi šute jer je to tako. Jer ovi koji su na vlasti ipak su pripadnici globalističkih struja, koliko god netko slikao ovakvim ili onakvim i iz te kule Mordora, iz Bruxellesa i nemamo mi danas ni blizu vlasti jasnih suverenističkih opcija koje imaju hrabrosti reći nekom zakonu koji nam odonuda se nameće, mi to nećemo, mi to ne želimo, mi imamo pravo donijeti drugačije odluke. Ako pričamo o ribarima, o ribarskim kvotama, imamo pravo zaštitit našeg malog čovjeka, nećemo pristati na vaše igre, mi nemamo tog danas u blizini vlasti. Dakle samo sam htio dat evo, jedan tu okvirni pogled na to, kolega Troskot se bavi u našem klubu konkretno s financijama i on o tome itekako za reći, puno toga i govorio je ovdje u HS-u, ali ja ne želim da bilo kakva zaduživanja na kraju postanu neki trojanski konj za uvođenje ideoloških i gospodarskih mjera koje nisu u skladu s voljom našeg naroda, pa neka i to bude izrečeno ovdje s ove pozicije. Hvala. **Radin, imamo još jednu završnu u ime HDZ-a, gđu Anamariju Blažević, izvolite. Hvala potpredsjedniče, kolegice, kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicom, evo zadnjih nekoliko godina često govorimo o digitalizaciji i sređivanju zemljišnih knjiga. Izuzetno važna tema koja uvijek potakne raspravu o tome gdje se danas nalazimo, a kako želimo da taj sustav izgleda i bude. Sustavno sređivanje zemljišnih knjiga provodi se u sklopu nacionalnog programa reforme zemljišnih knjiga i katastra pod nazivom Uređena zemlja, evo, moje mišljenje je da nema danas osobe koja ne zna za web stranicu Uređena zemlja. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao i Državna geodetska uprava provode nizaktivnosti u cilju uspostave modernog, efikasnog, transparentnog sustava vođenja zemljišno knjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku, a i evo u saboru smo imali i niz izmjena zakona o zemljišnim knjigama upravo te zakone odnosno izmjene ocijenili smo kao dobre zbog dostizanja tih ciljeva. Reforma zemljišne knjige i katastra važna je aktivnosti ove Vlade i resornog ministarstva i jedan od značajnijih dijelova te reforme su upravo i projekti financirani najvećim dijelom zajmom Svjetske banke kroz tri dosadašnja projekta o kojima smo već čuli, a oni se kontinuirano provode od 2003. godine do danas. Međunarodna banka za obnovu i razvoj će Republika Hrvatska članica od '93. godine, značajan je izvor financiranja za RH, a posebno za određene reforme. Do danas je odobreno 69 zajmova u vrijednosti blizu 4 milijarde eura što zasigurno pridonosi razvoju RH, a vrijednost ovog zajma je 110 milijuna eura. Projekt se ostvaruje, čuli smo kroz 5 komponenti. Evo čujemo da se neki pitaju koliko je važan ovaj projekat i njegovo financiranje i zato želim naglasiti jedan dio završenih projekata u ovom segmentu dakle zemljišnih knjiga koji su većim dijelom financirani upravo zajmom Svjetske banke. To je digitalizacija zemljišnih knjiga odnosno ručno vođene zemljišne knjige su u cijeloj RH prepisane u elektronički oblik i danas se njime služimo. ZIS zemljišne knjige i katastra uveden je u sve zemljišno knjižne odjele i katastarske urede i ovaj je sustav jedan od važnih čimbenika izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Nadalje, glavna zemljišna knjiga i knjiga položenih ugovora vode se isključivo u elektroničkom obliku, obliku, a podaci glavne zemljišne knjige dostupni su putem interneta bez naknade svim građanima RH, a također građani mogu samostalno korištenjem sustava one-stop-shopa zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra izdavati elektroničke izvatke Izvaci iz glavne knjige i knjige položenih ugovora mogu se pribaviti na bilo kojem općinskom sudu bez obzira na mjesnu nadležnost općinskih sudova za vođenje zemljišnih knjiga, zatim omogućeno je podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem, putem, a isti taj ZIS povezan je sa sustavom e-pošta, e-spis, sa sustavom e-notara čime je omogućena dostava svih odluka drugih sudskih odjela i sudova na provedbu u zemljišnu knjigu elektroničkim Zbog svih tih aktivnosti ali i niza drugih koje nisam uspjela nabrojati, smanjeno je prosječno vrijeme potrebno za upis prava vlasništva na nekretninama. moram skratiti sva, sve prednosti i nabrajanja koje nam donose uređene baze zemljišnih podataka i naglasiti da uređena zemljišna knjiga stvara stvarno preduvjet za bolju investicijsku klimu, za učinkovitu naplatu komunalne naknade, a time i bolji fiskalni kapacitet našim gradovima i općinama, ali i doprinosi i uređenijem sustavu ostvarivanja različitih prava. Kako bi nastavili sve potrebne aktivnosti oko digitalizacije zemljišnih knjiga ali i unaprijedili e-uslugu i IT opremu na sudovima i izgradili nove zgrade sudova, potreban nam je ovaj zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj i evo želim još jednom napomenuti kako će se ovim zajmom poboljšati infrastruktura odnosno projektirat će se, gradit će se nove zgrade sudova i katastra u četiri hrvatska grada ali i uložiti u edukacije i zaposlenika i korisnika. Zbog svega navedenog klub HDZ-a će podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

izvolite.